Nastavljamo rad.Poštovani narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tački dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.Molim

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 212 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za odlučivanje.Prelazimo sada na odlučivanje.Narodni poslanik Danijela Nestorović predložila je da se o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima glasa javno - prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje predlog da se glasanje o Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima obavi javnim glasanjem - prozivkom narodnih

možete, poštovani narodni poslanici, samo da se primirite malo, pošto ovo nije ni cirkus, ni kafana, već je parlament i molim vas malo poštovanja prema ovoj instituciji. Hvala vam.Konstatujem da Narodna skupština nije odlučila da se glasanje o Predlogu zakona obavi javno - prozivkom narodnih poslanika.Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, prelazimo na odlučivanje.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u načelu.Molim narodne poslanike da se

načelu.Stavljam na glasanje predlog da se utvrdi postojanje naročito opravdanih razloga da zakon stupi na snagu ranije od osmog dana od dana objavljivanja.Molim narodne poslanike da se

odlučila da ne postoje naročito opravdani razlozi za stupanje zakona na snagu u roku kraćem od osam dana od dana njegovog objavljivanja.Sada pristupamo glasanju o Predlogu zakona u celini.Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, u celini.Molim narodne

od 86 potpisnika Predloga zakona, protiv – 128, uzdržan – niko, nije glasalo dvoje.Konstatujem da Narodna skupština nije usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima.Prelazimo

da Narodna skupština odluči da li je povređen navedeni član Poslovnika.Zaključujem glasanje:

povređen navedeni član Poslovnika.Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje jedine tačke dnevnog reda ove sednice i odlučivanje o njoj, saglasno članu 102. Poslovnika, zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2024. godini.Hvala vam.